Poštovani narodni poslanici, pristupamo postavljanju poslaničkih pitanja u vremenu od 16.00 do 19.00 časova, saglasno članu 205. Poslovnika Narodne skupštine.Pre nego što pređemo na postavljanje poslaničkih pitanja, dozvolite mi da vas još jednom podsetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine, koje se odnose na način postavljanja poslaničkih pitanja.Izlaganje narodnog poslanika koji postavlja pitanje ne može da traje duže od tri minuta, član 204. stav 4. Poslovnika.Posle datog odgovora na poslaničko pitanje, narodni poslanik koji je postavio pitanje ima pravo da u trajanju od najviše tri minuta komentariše odgovor na svoje pitanje ili da postavi dopunsko pitanje. Po dobijanju odgovora na dopunsko pitanje, narodni poslanik ima pravo da se izjasni o odgovoru u trajanju od najviše dva minuta.U toku trajanja postavljanja pitanja i davanja odgovora, shodno se primenjuju odredbe Poslovnika Narodne skupštine, s tim što nisu dozvoljene replike i ukazivanja na povredu Poslovnika.U skladu sa tim, molim narodne poslanike da podnesu prijave za postavljanje pitanja.Istovremeno vas podsećam da će redosled postavljanja poslaničkih pitanja biti utvrđen prema dosadašnjoj praksi rada Narodne skupštine, tako što će najpre reč dobijati narodni poslanici koji ne pripadaju ni jednoj poslaničkoj grupi, a zatim narodni poslanici od najmanje prema najvećoj poslaničkoj grupi.Pre nego što pređemo na postavljanje pitanja, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 26. novembar 2020. godine, sa početkom u 19.05 kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Pozdravljam predsednicu Vlade i članove Vlade.Prelazimo na postavljanje poslaničkih pitanja.Reč ima narodni poslanik i potpredsednik Skupštine, Muamer Zukorlić.

pitanje se, sasvim logično, odnosi i vezano je za stanje u kome se nalazimo, a konkretno za ono što se dešavalo na području Sandžaka, tačnije Novog Pazara, Tutina i Sjenice tokom jula meseca, kada smo imali teško stanje vezano za Kovid 19 i izuzetno teške posledice po građane ovog prostora. Naime, tada, prema našim podacima, na prostoru te tri opštine, od posledica kovida umrlo je preko 300 ljudi. Po tome, a shodno broju stanovnika, bili smo tačka sa rekordnom smrtnošću u tom mesecu.Bilo je i do sada zahteva sa više strana, a moje pitanje se odnosi – šta će Vlada, a pre svega nadležno ministarstvo, preduzeti u pogledu utvrđivanja odgovornosti za ovakvo stanje?Svakako da postoji jedan aspekt koji je moguće opravdati objektivnim okolnostima, ali ne sve to što se dešavalo, jer je jako mnogo pokazatelja da je stanje u medicinskom centru u Novom Pazaru izuzetno loše, bez obzira što su u tom trenutku, i to treba istaći, i Vlada Republike Srbije i sam državni vrh preduzeli sve što je bilo potrebno i, hvala bogu, to je dalo rezultate, pogotovo intervencija i vojne bolnice i svi ostali kapaciteti. Isto tako, treba istaći i činjenicu da su mnogi ljudi pokazali svoju solidarnost, lekari širom Šumadije i ostalih delova Srbije, iz drugih medicinskih centara, kao i iz Bosne i Hercegovine. To su bile sve pozitivne strane.Ali, sve te pozitivne strane solidarnosti ljudskog odnosa ne bi nam smele zaseniti ono što treba da bude naša odgovornost u državnim organima, a to je pojedinačna odgovornost ljudi u medicinskom centru u Novom Pazaru, jer imamo situaciju da se za za proteklih 15 godina dva lica, dva čoveka, smenjuju na čelu Medicinskog centra, još su članovi iste porodice, u bliskim rodbinskim odnosima i takmiče se takmiče se ko će više ostvariti ličnih privilegija i profita.Nažalost, i sada, taj isti direktor Medicinskog centra se nalazi na toj poziciji, uprkos brojnim zahtevima i unutar centra i izvan centra. To je nešto što ostavlja određenu senku i građani koji su nas birali očekuju odgovor, a evo mi, u ime njih, postavljamo pitanje nadležnima u Vladi. Hvala.

i taj dijalog između Vlade i Narodne skupštine, odnosno da mi ovde kao odgovorni vama budemo svakog poslednjeg četvrta u mesecu i da odgovaramo na pitanja narodnih poslanika, da vam podnosimo izveštaje o svemu što radimo i da, na kraju krajeva, zabeležimo one teme na kojima bi trebali više da radimo, odnosno na koje nam vi ukažete da treba da stavimo veći fokus u našem radu.Što se tiče situacije u Raškoj oblasti, u Novom Pazaru, ona je zaista i bila, kao što svi znamo, izuzetno, izuzetno teška, tokom jula meseca posebno i donekle avgusta. Mi smo učinili sve što je u našoj moći da, kao što ste i vi, hvala vam na tome, prepoznali, pružimo svu moguću dodatnu pomoć i podršku bolnici u Novom Pazaru i svim stanovnicima Novog Pazara, ali, isto tako, i Tutina i Sjenice i mislim da smo u datim okolnostima uradili dobar posao, ili najbolji mogući.Vi znate da sam ja bila u Novom Pazaru, zajedno sa ministrom zdravlja, Zlatiborom Lončarom, a da je pre toga predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio Novi Pazar i sam odneo dodatnu opremu, respiratore, zaštitnu opremu i sve ono što je potrebno našim zdravstvenim radnicima da se uspešno bore protiv korona virusa.Što se tiče lične odgovornosti, imam tu dva odgovora. Jedan je da niko od nas u sistemu ne beži od lične odgovornosti, nikada nije bežao i nikada neće bežati, pa ni u ovim, ne teškim trenucima, već najtežim trenucima za sve zemlje Evrope, ali i sveta od Drugog svetskog rata. Dakle, tu smo, da podnesemo i ličnu odgovornost i da kažemo šta smo uradili i kako smo radili i da svi zajedno u svakom trenutku u tim užasnim okolnostima radili i radimo u interesu građana Republike Srbije, i to svih građana Republike Srbije.Druga Srbije.Druga stvar koju želim da vam kažem, a to je da mi se čini da svačija lična odgovornost treba da se traži tek kada sve ovo bude iza nas i kada sve ovo prođe i kada mi izađemo iz ovoga kao pobednici, a znam da ćemo izaći kao pobednici, i da onda imamo vremena da sednemo i da vidimo ličnu odgovornost svakoga i kako je svako pojedinačno činilac u ovom društvu doprineo ovoj borbi, koja je borba čitavog društva i svakog pojedinca za čitavo društvo, ili odmogao ovoj borbi, a bilo je i toga.Dakle, nadležni ograni i nadležne institucije neka rade svoj posao, a ja vas pozivam da nastavljamo ovu našu borbu zajedno, a da onda o odgovornosti svakog pojedinačno razgovaramo kada sve ovo bude iza nas. U svakom slučaju mogu da garantujem da je svako od nas, i u Vladi Republike Srbije u resornom ministarstvu, dao sve od sebe da svi građani Republike Srbije u svakom trenutku budu zbrinuti najbolje moguće, da svima zaštitimo život koliko god je moguće u ovoj užasnoj situaciji i da smo u tome, bez obzira koliko bilo teško.U Novom Pazaru je zaista bilo teško, u svakom trenutku smo bili među malobrojnim brojem zemalja koje su uvek mogle da zbrinu sve one koji su zaraženi od korona virusa, da obezbede sve lekove koliko god skupi oni bili, dovoljno respiratora, da ne bi morali da isključujemo neke ljude koji možda imaju manje šanse, da bi dali šansu nekima koji imaju veće šanse za život, već da svima obezbedimo apsolutno sve da ozdrave, prežive i da mi kao društvo nastavimo dalje.Tako da, svakako to je moj odgovor i znam šta smo uradili za Novi Pazar i kako smo to uradili i koliko smo radili, kao i za bilo koji drugi grad i opštinu u Republici Srbiji. Ponosim se tom borbom. Ona i dalje traje, teže je verovatno u ovom trenutku nego ikada i biće teško sigurno još neko vreme, biće teško dok ne dođe do vakcine. Mi ćemo to garantujem, to je rekao i predsednik Aleksandar Vučić, biti među onim zemljama koje će prve na svetu dobiti ili među prvima na svetu dobiti vakcinu protiv korona virusa. Za to nećemo štedeti resurse, nećemo štedeti ni novac, ni ni političke veze, ni šta god je potrebno da dođemo do tih vakcina da bi mogli konačno da krenemo u period oporavka i ozdravljenja. Hvala vam.

Zahvaljujem na odgovoru i logično je da punu odgovornost ne možemo imati dok se kompletno stanje ne okonča. Ali, pošto smo u borbi protiv korone za one ljude za koje se pokaže da su destruktivni u toj borbi, odnosno da su odgovorni za određene pojave u Medicinskom centru, loše ih je držati do kraja bitke, jer onda bitka može biti neuspešna. To je ono što zapravo građani od vas očekuju, a mi evo ovde prenosimo.Znači, prenosimo detaljnu istragu i da se ne odustane. Svi oni koji su krivi neka odgovaraju. Potpuno smo svesni osetljivosti i ni na koji način ne želim ovo politizirati, politički iskoristiti te emocije, ali ovo je nešto što smo dužni građanima i na na čemu ćemo insistirati.Dopunsko pitanje se odnosi na borbu protiv organizovanog kriminala. Obradovani smo najavom novog talasa borbe protiv organizovanog kriminala, mafije i svih oblika kriminala. Samo opet želimo insistirati da to ne ostane samo na nivou velikih centara poput Beograda.Obradovala nas je činjenica da su određena lica odgovorna za pljačku imovine građana u Novom Pazaru, privedena zakonu, uhapšena, procesuirana, ali se u Novom Pazaru pojavila informacija da je to hapšenje bilo pripremljeno još u decembru prošle godine. Molim vas odgovorite nam da li je to tačno da kažemo građanima? Da li je to tačno da je to hapšenje odgođeno zbog izbora ili nije?Želimo da to znamo, iako pozdravljamo tu akciju, istina, u pitanju su sitnije ribe što bi se kazalo u političkom sistemu, a znate dobro da sam upravo u ovom časnom domu više puta govorio o sprezi organizovanog kriminala i kriminala uopšte i politike. Želimo da vas u tome podržimo, da se nastavi sa tim. Svako ko je stavio ruke u pare građana mora da odgovara i to je dobar prvi korak, ali je jako bitno dati ova pojašnjenja.Isto tako proteklih dana imamo nervozu kriminalaca u Sjenici, gde jedan ozloglašeni kriminalac, tamo poznati, da mu ne pominjem ime ovde, ne zaslužuje to, dakle sa svog mobilnog telefona sa svog zvaničnog broja pretio aktivistima suprotne političke stranke, predsedniku opštine i onima koji zapravo raskrinkavaju sav taj kriminal, potrebna je reakcija MUP-a i nadležnih državnih organa.Pitanje za Ministarstvo finansija – kako je moguće da sedam godina predstavnici Revizorske institucije ne dođu u kontrolu budžeta Sjenica. Došli su tek na naš zahtev pre dva meseca i otkrili takve zloupotrebe, preko 260 miliona samo u prvoj kontroli. Naravno pozdravljamo sada ovu akciju, ali želimo odgovor, za tih sedam godina mora neko biti odgovoran zašto je to bilo prepušteno ljudima u opštinskoj vlasti? Hvala. Hvala.Vratiću se još jednom na odgovornost. Dakle, možemo sada da raspravljamo o ličnoj odgovornosti i da mislimo da je neko kriv ili nije kriv, da je nešto dobro uradio ili nije dobro uradio, ali ovo zaista nije pravi trenutak. Zato što čini mi se mi ili niko u svetu u ovom trenutku i dalje ne zna tačno sa čime se mi suočavamo kada govorimo o ovom virusu, niti zna koje su prave i pravovremene mere da bi se reagovalo na ovaj virus.Tako da, čini mi se da je najbolji trenutak da kada sve prođe pogledamo svi zajedno šta smo uradili, kako smo uradili, kako smo balansirali i mere i život ljudi, i ekonomiju od koje na kraju krajeva žive ti ljudi i te porodice i da vidimo šta smo uradili. Tako i u Novom Pazaru. Mislim da bi sada svako pozivanje na ličnu odgovornost i pretpostavka da je neko u bolnici u Novom Pazaru dobro ili loše radio svoj posao, bila preuranjena, da ne bi bila objektivna i da to ne bi izašlo sve ukupno na dobro.Mi vidimo na kraju krajeva i na republičkom nivou ljude koji svaki dan nam spočitavaju šta radimo i pričaju sve suprotne stvari. Danas vidimo ne ljude koji su prekinuli aplauz lekarima koji je bio u osam časova uveče, lupanjem o šerpe, gelendere, uznemiravanjem ljudi zato što smo imali restriktivne mere, svi ti ljudi danas kritikuju nas zato što nemamo restriktivnije mere ili zato što smo tobože zakasnili sa nekim merama, pa je onda uvek pitanje u stvari da slušamo te ljude dokle bi došli? Jel smo tada trebali da popuštamo mere, a valjda sada treba da ih stežemo i uvodimo policijski čas zato što oni tako kažu iako imaju obraza nešto da kažu, pošto su već kritikovali te mere tada u martu i aprilu, u tom trenutku kada su mislili da korona valjda ne postoji i da mi zatvaramo ljude u kućama samo zato što smo diktatori, tirani i sadisti.Ali, dobro, tako je bilo. Na kraju krajeva ako postoji jedna pozitivna stvar ove strašne pošasti onda je to da je svako od nas pokazao svoje pravo lice i pokazao se kakav je u najtežim okolnostima i koliko su važni ili ne važni životi ljudi u odnosu na jeftine političke poene.Tako da, stojim pri tome da mislim da o odgovornosti treba da razgovaramo kada se sve ovo završi i pogledamo šta smo uradili, kako smo uradili, kako smo prošli i da vidimo onda ko je radio dobro, a ko je radio loše i uz to naravno niko od nas, ni u jednom trenutku neće bežati od odgovornosti.Takođe, želim još jednom da se zahvalim medicinskom osoblju iz Kruševca, iz Kragujevca koji su odmah otišli da pomognu Novom Pazaru i zaista u najvećoj mogućoj meri tamo uspeli da uspostave svu kontrolu i red. Videli smo nažalost, kao što smo to viđali od marta, kada je identifikovan prvi slučaj korona virusa u Srbiji, mnogo lažnih vesti i u trenucima kada je bilo najteže u Novom Pazaru, a meni je drago da kažem da je danas dosta dobra situacija u Novom Pazaru iako naravno je teška kao i svuda širom Republike Srbije, opet imamo u poslednjih 24 časa 20 novozaraženih, nije samo ali je mnogo bolje nego što je u većini drugih gradova u Republici Srbiji i zahvaljujem se Novopazarcima na odgovornom i disciplinovanom ponašanju zato što ne bi to moglo da bude tako da oni nisu disciplinovani i da poštuju u velikoj meri epidemiološke mere.Ali i tada smo videli, kao što sam počela da pričam, lažne vesti oko toga da nema vitamina C, da nema zaštitne opreme, da nema lekova, ispostavilo se da je sve to laž, i da je bilo i vitamina, i zaštitne opreme, i lekova. E, takve lažne vesti imamo u svakom trenutku, najviše verovatno i tokom tih najtežih situacija, političkih kampanja i izbora, pa je tako i lažna vest da su bilo kakva hapšenja odlagana zbog izbora. To je apsolutna laž.Mi nikada nismo stavljali izbore na prvo mesto, odnosno pre svega onoga što smo morali da uradimo za građane Republike Srbije, koliko god to lako ili teško bilo. Dakle, kategorično tvrdim da nikakva hapšenja nisu odlagana i da smo sve sprovodili maksimalno efikasno u trenucima kada smo imali informacije i kada smo prikupili dokaze i kada smo bili spremni da takve akcije implementiramo.Konačno, što se tiče revizora, Državna revizorska institucija je nezavisna, ona odgovara Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ni ja ni ministar finansija ne možemo da utičemo na njihov rad, ne možemo da ih pošaljemo negde, ali to svakako možete vi. Hvala. **Ivica

Hvala vam na odgovorima, posebno na ovoj informaciji vezano za revizore. Dakle, gonićemo ih sa ove pozicije, zato smo ovde, naravno, zajedno sa vama koji ćete nam dati i dodatne informacije, jer ste u prilici da sve to pratite, pratite, jer uloga naša jeste zapravo, pored toga što smo članovi najvišeg zakonodavnog i predstavničkog tela, istovremeno smo i članovi najvišeg nadzornog organa u zemlji, to je Narodna skupština.Što se tiče insistiranja na odgovornosti vezano za kovid u Novom Pazaru, ne odnosi se samo na vreme akcije protiv kovida. Kazao sam tu šta se sve činilo sa nivoa državnih organa, dakle, to je sasvim jasno, ali haos određeni koji je nastao je zapravo bio posledica odgovornosti od pre, u pogledu lošeg vođenja, lošeg kadrovanja, zapošljavanja po raznim osnovama, korupcija, to je ono. Zato sada treba podstaći one odluke koje bi olakšale dalju borbu. Ono što mi tražimo, odnosno građani, jeste da se formira posebna komisija sa nivoa ministarstva ili Vlade, da ispita sve to do kraja.Svakako ovo vezano za borbu protiv organizovanog kriminala, to je nešto na čemu ćemo nastaviti insistirati zaista, posebno u opštinama Tutin i Sjenica. To su crne rupe u pogledu legalnosti. Sada nakon što je promenjena vlast u Sjenici, to se jednostavno otkriva. Znači, evo, zadnja informacija, 10 miliona je uplaćeno prošle godine od Ministarstva za turizam i trgovinu, za ski centar, gubi im se svaki trag, prosto ih nema, ne samo nenamenski, jednostavno ih nema. To je tamo bila uobičajena pojava. Zato pozivam i Vladu i nadležno ministarstvo da pomognu onima koji sada žele da stvari postave na zdrave osnove. Hvala.

uz jezik, nacionalni simboli predstavljaju elemenat posebnosti jednog naroda preko kojeg pripadnici tog naroda, odnosno njegove nacionalne manjine mogu da predstavljaju, odnosno izražavaju svoj nacionalni identitet.Polazeći

Ali isti standard ne važi u Republici Srbiji.Iako u Ustavu član 79. priznaje pravo nacionalnim manjinama i na upotrebu svojih simbola na javnim mestima, kao načinu čuvanja njihovog identiteta, Zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina u stavu 2. člana 14. ograničava ovo pravo formulacijom da njihovi simboli ne mogu biti identični sa simbolima drugih država. Jednostavno, dok zastava Republike Srbije može slobodno da vijori na teritorijama susednih država, zastave susednih država ne mogu da vijore na teritoriji Republike Srbije.Koja se poruka šalje na ovaj način? Da i druge države mogu da ograniče nacionalnim manjinama da slobodno i javno upotrebe svoje simbole. Ne, ne mislim da je to rešenje. Rešenje nije u zabrani ispoljavanja nacionalnog identiteta, već u postavljanju standarda koji nas čine ravnopravnim.I pored zakonske zabrane službene upotrebe nacionalnog simbola Albanaca u Republici Srbiji, mi se zalažemo za ravnopravnost – da srpska zastava može slobodno da se koristi od srpske manjine, ali da istovremeno pripadnici manjina u Republici Srbiji mogu slobodno da koriste svoje simbole. Jednakost je da ono što želim za sebe priznam i drugima. Dakle, da ova zastava može slobodno da vijori u Gračanici ili drugim mestima na Kosovu, ali isto tako da i ova zastava može slobodno da vijori u Bujanovcu, Preševu i Medveđi. Ne jednakost u diskriminaciji nacionalnih manjina, već jednakost u poštovanju njihovih prava. Dok zabranjuje pravo službene upotrebe nacionalnih simbola, samo se ugrožavaju prava Srba u regiona koji uživaju status nacionalne manjine.Kako biste reagovali ukoliko sutra parlament iz Severne Makedonije, Crne Gore, Kosova hoće da usklade svoje zakone po pitanju upotrebe nacionalnih simbola nacionalnih manjina sa zakonom u Republici Srbiji? Zato izmena Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina u Srbiji nameće se kao neophodnost koja ide u dobrobit i srpske manjine u regionu. Postavljanje simbola drugih država na reverima sakoa predsednika država u bilateralnim susretima predstavlja samo lažnu iluziju demokratije, sve dok ne priznamo pravo jedne nacionalne manjine da slobodno i službeno koristi svoje nacionalne simbole. Jednakost u pravu na korišćenje simbola nacionalnih manjina predstavlja stabilnost i mogućnost za pomirenje i održivi mir. Suprotno tome predstavlja samo izvor daljih nestabilnosti i mržnje među narodima.Zato u svojstvu predsednika parlamentarne grupe Ujedinjena dolina i SDA pitam predsednicu Vlade Republike Srbije i ministarku za ljudska i manjinska prava – da li će Vlada pokrenuti postupak izmene Zakona, odnosno brisanja ograničenja iz stava 2. člana 14. Zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Ja vas molim da, kao što svi znate, tolerancija je na najvišem mogućem nivou, ali vas molim da poštujete Poslovnik. Nije dozvoljeno unošenje bilo čega što nije deo skupštinskog materijala, a naročito isticanje zastava drugih zemalja.Zamolio

bih vas da sklonite zastavu Albanije, zato što to nije zastava albanske nacionalne manjine u našoj zemlji.

Samo bih vas zamolio da pogledate Zakon o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, koji opisuje način na koji se može upotrebiti zastava drugih država,

podneće nakon dijaloga koji će biti organizovan u okviru Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a na inicijativu samih nacionalnih saveta.Na sastanku održanom sa svim predstavnicima svih nacionalnih saveta u Republici Srbiji tako je dogovoreno. Nije Vlada ta koja treba da kaže pripadnicima nacionalnih manjina šta je za njih dobro, nego je obrnuto. Na nacionalne manjine kroz dijalog u eks-post analizi, a na osnovu Zakona o planskom sistemu o primeni Zakona o nacionalnim savetima u saradnji sa civilnim društvom, sa predstavnicima akademske zajednice, sa predstavnicima Vlade, na kojoj se direktno odnose primedbe koje imate, da se formiraju predlozi izmena i dopuna o kojima onda razgovaramo kada budemo pripremali konačnu verziju nacrta, odnosno Predloga izmena i

kao i da će u okviru svojih nadležnosti, a zbog popisa koji će biti održan sledeće godine dati predloge na koji način da učestvuju i predstavnici nacionalnih saveta u procesu popisa da sve bude usklađeno sa okvirnom konvencijom o pravima manjina i poslednja, a možda ne i poslednja, a važna stvar je, da se uz Predlog u izmene i dopune zakona o popisu da čujemo i njihove stavove o tome na koji način su pripadnici nacionalnih manjina pretrpeli i šta su pretrpeli od pandemije koja nas je pogodila sve, ali da li ima nešto specifično.Bilo je govora i o tome kako se upotrebljava i službeni jezik i pismo i simboli i nije to jedini problem koji postoji ima dosta primedbi na službenu upotrebu jezika i pisma od strane predstavnika raznih nacionalnih manjina i to će biti tema dijaloga.To je zaključak sa sastanka do 15. decembra biće održan još jedan i ja na takav sastanak pozivam ne samo vas kao uvaženog narodnog poslanika, nego i druge narodne poslanike zainteresovane da direktno od izabranih predstavnika nacionalnih manjina u dijalogu čuju šta su njihovi zahtevi, šta su njihove potrebe, šta su njihove primedbe i da se čujemo i da se saslušamo i da jedni drugima pružimo dobrobit sumnje da zajedno radimo za bolje stanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji. To uključuje i teme koje ste imali u članu zakona u kojem se opisuje upotreba simbola nacionalnih, kao i kasnije upotreba jezika. Ja bih volela da način na koji ćemo dalje voditi dijalog bude da budemo fokusirani na zaštitu svojih prava, jer vi imate prava na sve ono što je zapisano u Ustavu i zakonu bez obzira da li bilo ko, bilo gde na planeti ima neka prava.Država Srbija garantuje prava manjinama na osnovu onoga što je zapisano i ima obavezu da sluša manjine ako ono što je zapisano niko neće da primenjuje ili želi da zanemari tako da čekamo Ministarstvo i vas i sve druge zainteresovane da zajedno radimo na zaštiti prava nacionalnih manjina.

i da taj proces pomogne da se ovo pitanje reši. Ja se nadam da taj proces koji ste vi sa nacionalnim savetima pokrenuli prekjuče dati konkretne rezultate iako do sada nije bilo naročite volje da se ovo pitanje reši. Evo, vidimo i po reakciji kolega narodnih poslanika.A ja vas samo podsećam na Zakon o upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije koji u članu 8. kaže – da grb, odnosno zastava strane države mogu se isticati u Republici Srbiji samo uz grb, odnosno zastavu Republike Srbije. Što sam i učinio.Član 30. – ako se zastava Republike Srbije ističe u Republici Srbiji zajedno sa drugim domaćim ili stranim zastavama zavisno od načina postavljanja tih zastava., pa stav 4. istog člana kaže – na prvom mestu uvrsti, odnosno sa leve strane spreda gledano ako su zastave poređane u vrstu. I kada je zabranjeno da se ona ističe jeste, ne sme biti izložena da dodiruje tle, niti kao podloga, podmetač, prostirka, zavesa ili draperija. Zastavom se ne mogu prikrivati vozila ili drugi predmeti niti se mogu ukrašavati konferencijski stolovi ili govornice, osim u formi stone zastavice.Dakle, vi meni uskraćujete pravo da ovo koristim. Na neki način pokušavate uvesti monopol i cenzuru nad slobodnom rečju. Ako neće ministarstvo sigurno će naša poslanička grupa da pokrene inicijativu za izmenu tog člana u vrlo bliskoj budućnosti. Hvala da vas najljubaznije molim da poštujete Poslovnik Narodne skupštine kao i odluku o unutrašnjem redu u Narodnoj skupštini u kojoj jasno piše da u prostorijama zgrade Narodne skupštine je zabranjeno isticanje simbola i obeležja političke stranke i strane države osim u prostorijama koje su poslaničkim grupama dodeljene na korišćenje.Ne znam šta piše i da li piše i kako piše u drugim zakonima, ali je jasno šta se može i šta se sme u ovoj sali gde se održavaju sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Shodno tome vas zaista najljubaznije molim da se ponašate u skladu sa tim.Reč ima, predsednica Vlade, Ana Brnabić. Hvala vam.Pre svega ću reći da se ja zaista kao građanka Republike Srbije izuzetno ponosim time šta Republike Srbije radi za predstavnike svih nacionalnih manjina, koliko smo otvoreno društvo i kakva prava predstavnici nacionalnih manjina u Republici Srbiji uživaju.Kao predsednica Vlade, ja sam takođe i predsednica republičkog Saveta za nacionalne manjine koji okuplja sva resorna ministarstva, relevantna ministarstva i čak 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, da razgovaramo jednom zaista regularnom i redovnom dijalogu o tome šta još dodatno možemo da uradimo za predstavnike nacionalnih manjina u Republici Srbiji.U Republici Srbiji, za one koji nisu znali, a mislim da svi zajedno treba da se ponosimo, mi imamo

Imamo 44 hiljade 70 učenika koji pohađaju školu na jednom od osam jezika nacionalnih manjina.

smo, ako govorimo, recimo o Nacionalnom savetu Albanske nacionalne manjine, ukupno u prethodnih šest godina dali podršku od nešto od preko jedan milion evra za nacionalni savet. To samo za nacionalni savet, dakle, ne pričamo uopšte o svemu onome što dajemo kao podršku učenicima i studentima u Preševu ili u Bujanovcu kroz Ministarstvo kulture i informisanja za različite kulturne programe, medijske programe, informisanje na jeziku nacionalne manjine, o svemu onome što dajemo dodatno kao Vlada Republike Srbije, odnosno svi građani Republike Srbije kroz koordinaciono telo za Preševo, Bujanovac i Medveđu, za podršku i mladima i ekonomiji i malim i srednjim preduzećima.Posebno mi je drago što upravo danas mi u Bujanovcu imamo dodelu bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća gde smo dodelili 30 miliona dinara na 13 preduzeća, a za period osam godina prethodnih dodeli više od 300 miliona dinara za mala i srednja preduzeća iz tih opština.Osim redovnog budžeta opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa svake godine od države Srbije dobiju i dodatnu finansijsku pomoć za redovno funkcionisanje u ukupnom iznosu oko dva miliona evra. Otvorili smo tamo i fakultet, a i kroz Koordinaciono telo dajemo podršku, odnosno stipendije za školsku 2019/2020. Stipendije je dobilo 300 učenika u ukupnom iznosu od 16,2 miliona dinara. Uz to je stipendirano pet generacija studenata, njih 68 koji su upisali fakultete u Novom Sadu, iznos stipendije od 45.000 dinara. Još od 2009. godine đaci prvaci svakog 1. septembra dobiju na poklon školski pribor i rančeve.Tokom kovid virusa smo zbog potreba domova zdravlja zaposlili 21 zdravstvenog radnika u Bujanovcu i 25 zdravstvenih radnika u Preševu. Dakle, sve u svemu, zaista mi se čini da savet nacionalnih manjina i generalno nacionalne manjine u Republici Srbiji imaju u Vladi Republike Srbije i u Republici Srbiji dobrog partnera, partnera koji je uvek bio otvoren da sasluša koje su sve dodatne potrebe i šta je sve dodatno potrebno da uradimo.Kao predsednica Vlade i građanka Republike Srbije znam koliko bih srećna bila da sve ovo imaju predstavnici Srba u drugim zemljama regiona. Da mogu da se školuju na srpskom jeziku, da dobijaju ovoliko novca od vlada tih država, da bi sačuvali svoju kulturu, tradiciju, svoje pismo, svoj jezik, da imaju programe na svom jeziku i da se u svakom smislu na ovaj način podržavaju i uvažavaju. To na žalost nije slučaj i mi ovo ne radimo zbog reciprociteta već zato što zaista verujemo u to da Srbija jeste zemljama svih svojih građana. Ponosimo se sa raznolikošću koju imamo, a imamo u Republici Srbiji preko 26 nacionalnih manjina, odnosno pripadnike, preko 26 nacionalnih manjina.Kada govorimo, to moram takođe da kažem, o tim nesrećnim 90-tim u kojima je Srbija toliko puta optužena za agresora, nekako je neverovatno pogledati istini u oči i videti da su sve ostale države u tim ratovima u kojima je Srbija bila agresor postale etnički čiste, a Srbija zadržala svoj status i svoju poziciju kao zemlje sa jednim od najvećih broja nacionalnih manjina u čitavoj Evropi. To je nešto čime se svi ponosimo i to je nešto, ja mislim, što nama daje osnovu i za dalje razgovore.Kao što sam rekla i u prvom našem razgovoru poštovani narodni poslaniče, zaista bi možda volela da govorimo o nekim konkretnijim stvarima koje su važne za kvalitet života građana, ala ja to ne mogu da odredim. Ako vi mislite da je činjenica da vi imate pravo na sopstvenu zastavu, zastavu nacionalnog saveta vaše nacionalne manjine za koju vi određujete kako će izgledati, da je potrebno da razgovaramo o nekoj drugoj zastavi, neke druge države. Pa dobro, onda to dovoljno govori i o tome koliko vi mislite da postoje realni problemi za albanske stanovnike u Preševu i u Bujanovcu. Hvala. Zahvaljujem.Poslanik Kamberi ima pravo da se izjasni o odgovoru, u trajanju od najviše dva minuta. Kamberi** Što se tiče pomoći Koordinacionog tela mislim da to nije neki pokloni koji se daje već je to obaveza Republike Srbije na

Ja sam kao član predsedništva Koordinacionog tela to podržavao i na moju inicijativu je taj deo u budžet ušao.Međutim, istovremeno imamo pre nekoliko dana, pre nedelju dana

Ako je, kako vi kažete, kordinacija saveta nacionalnih manjina u jednom partnerstvu sa Vladom onda ne znam zašto je zadnji sastanak pre godinu dana održan. Takvo partnerstvo nije garancija nekom uspehu. Onda bi trebalo što češće da se sastanete sa predstavnicima saveta nacionalnih manjina kako biste saslušali njihove probleme i imali razumevanje.Ja ne znam gospodo predsednice ima li važnijeg pitanja za čoveka od svog identiteta. Možemo mi imati i pare, možemo imati i zaposlenje, ako nemamo identitet, a bez identiteta, rekao sam, uz jezik, nacionalni simbol predstavlja deo identiteta albanskog naroda.Da se razumemo, zastava koju Albanci koriste nije iz 2012. godine, to je zastava koju Albanci koriste od 1443. godine i ona je više narodna zastava, nego što je državna zastava. Zahvaljujem.

isto tako da se diskusija i polemika obavlja slobodno, a samo bih zamolio da svi budete svesni, pa i gospodin Kamberi da ste vi narodni poslanik u Narodnoj skupštine Republike Srbije, da niste poslanik strane države

tom smislu, ako postoje inicijative za određene promene zakona, dijalog sa Vladom, čuli ste i od premijerke, od ministarke, o tome može slobodno da se razgovara.Naravno da mi je drago što ste istakli zastavu Srbije, što ne radite tako često, a sa druge strane i pored svega što ste istakli zastavu Albanije, moram da kažem da mi je lakše, jer niste istakli zastavu Kosova, jer to ipak kazuje da ste i vi svesni da kada u Gračanici se vije srpska zastava, da to nije zastava strane države, nego ove države Srbije.Ovo sam rekao bez bilo kakve zluradosti i želje da zaista na najbolji mogući način vodimo dijalog i o najtežim i najsloženijim temama.Idemo

energije.Naravno, ne možemo kao neke zapadne evropske zemlje, na primer kao Nemačka, da potpuno ukinemo ugalj kao osnovni resurs za dobijanje električne energije, ali svakako naš fokus mora da bude na na odsumporavanju, odnosno na pročišćavanju dima iz naših termoelektrana i toplana.Moram da pohvalim to što je u martu ove godine u Ministarstvu energetike potpisan jedan ugovor o izgradnji nove toplane u Novom Pazaru na biomasu. To je ugovor vredan 5,8 miliona evra, čime će Novi Pazar dobiti jednu modernu toplanu.Podsećam da danas u Novom Pazaru toplana je u samom centru grada i da koristi mazut, koji zaista mnogo zagađuje vazduh građana Novog Pazara.Ova

Gasifikacijom se otvara mogućnost da se toplani doda još jedan toplotni kotao sa četiri megavata, što će Novom Pazaru omogućiti potpunu energetsku sigurnost.U Tutinu i Novom Pazaru je započeto sa procesom eksproprijacije zemljišta na trasi gasovoda koji prolazi kroz ove opštine. U Novom Pazaru je predviđeno da oko 810 parcela bude eksproprisano, odnosno neki njeni delovi. U gradskoj upravi su već za više od 300 uradili projektnu dokumentaciju.Obzirom da ovde nije ministarka rudarstva i energetike, želim da, pre svega, apelujem na predsednicu Vlade, koja je ipak glava ove kuće, da što pre započne sa izgradnjom ovog gasovoda. On je nužan i neophodan i omogućiće da se smanji zagađenje gradova, kao što je Novi Pazar.Vi znate da je Novi Pazar u jednoj kotlini, da je zagađenje izuzetno veliko obzirom da se apsolutno svi greju na fosilna goriva, na drvo, na ugalj, na mazut.

i za Kopaonik, koji je turistički centar, kome je to preko potrebno, a, Boga mi, i za Novi Pazar, koji je centar kompletnog regiona tog dela naše zemlje. **Ivica

ali u stvari sam želela da vam kažem jednu izuzetno važnu stvar o kojoj sam pričala sa ministarkom za zaštitu životne sredine, a to je da smo konačno u budžetu za 2021. godinu budžetirali za kompletno rešavanje deponije u Prijepolju, odnosno deponije Stanjevine.Sećam se da ste mi u prethodnom mandatu nekoliko puta postavljali to pitanje, i meni i tadašnjem ministru Trivanu. Znamo koliki je to problem.Kada smo Irena i ja razgovarale, moram da vam kažem da sam bila zaista pozitivno iznenađena i radosna zato što je ministarka Vujović odmah to uzela kao jedan od prioriteta za rešavanje, tako da smo razvili plan, budžetirali. Zatvorićemo deponiju Stanjevine. Mi ćemo voziti đubre na sanitarnu deponiju, verovatno u Priboj, Irena će me ispraviti, ako se ne varam. Napravićemo jednu transfer stanicu u Novoj Varoši dok ne proširimo sanitarnu deponiju Užice.Budžetirali smo i za proširenje sanitarne deponije u Užicu, ali ovo je jedna stvar za koju smo se dogovorili. Ako postoji jedna stvar koju ćemo uraditi, onda ćemo uradi ovu.Znam koliki je problem. Hvala vama zato što ste nam kao narodni poslanik skrenuli pažnju na ovaj problem da smo ga zaista i zapamtili i rešili da se pozabavimo i da ovo rešimo i da to bude nekako simboličan početak rešavanja preko 3,5 hiljade ovakvih deponija širom Srbije. završavamo ovo i biće mi drago da uskoro posetimo zajedno Prijepolje i da krenemo da radimo na ovom problemu.Za gasifikaciju, zapisala sam, to ću vam javiti dodatno. Hvala vam.

daje rezultate i rešavamo svakodnevne probleme ljudima.Uopšte nije upitno da je identitet važan, ali gradimo ga sami. U crti mog identiteta možda je najvažnije što sam lekar, u crti nečijeg drugo identiteta je možda najvažnije to što je verski pripadnik određene organizacije ili određenog verovanja, ali politika koju SDP jeste najteži put, politički put, borba za građane, borba za gasifikaciju, borba za uklanjanje deponije. Hvala vam.Verujte mi da Novi Pazar i Valjevo i Bor biju istu bitku i da su jako zagađeni u određenim trenucima u zimskom periodu. Gasifikacija je jedino rešenje, apsolutno jedino rešenje. To pričam za Novi Pazar, ali se borim i za Kopaonik. Boriću se i za Goliju. To je sve ono na čemu insistira ova politika.Naravno da raduje zaista Stanjevine. Nekako sa imenovanjem nove ministarke došla je i nekakva nova energija, ali i sa imenovanjem novog rukovodstva u samoj opštini Prijepolje. To su časni ljudi, novi ljudi puni nove energije koju čine, slobodno ću reći, SDP i SNS, isto preslikana koalicija, kao i na državnom nivou, dala je jednu novu energiju sa novom ministarkom i, evo, ja sam zaista prezadovoljan što će se rešiti ovaj višedecenijski problem. Jedna ekološka bomba će biti praktično sanirana, a taj kraj će zasijati u svom punom kapacitetu i turistički i ekonomski i u proizvodnji zdrave hrane itd.Hvala još jednom. Hvala.